Dakle, nastavljamo s radom sa objedinjenom raspravom o sljedećima tekstovima zakonskih prijedloga. To je - Konačni prijedlog zakona o Poreznoj upravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 30, Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 27, - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, i financiranja terorizma, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 33, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, tako predviđa članak 164. Poslovnika. Raspravu su provela radna tijela. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Gospodin Boris Lalovac, zamjenik ministra financija. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Prema odredbama Zakona o Poreznoj upravi Porezna uprava predstavlja uz Financijsku policiju, Financijski inspektorat, Carinsku upravu te Ured za sprečavanje pranja novca, jednu od nadzornih službi Ministarstva financija. praćenjem primjene zakonskih propisa učinkovitosti rada svih nadzornih službi u Ministarstvu financija utvrđena su preklapanja u nadležnostima nadzornih službi, kao i dodatna opterećenja poreznih obveznika koja nastaju kao posljedica neusklađenosti obavljanja nadzora. Kako bi se otklonila uočena pojavnost preklapanja odgovornosti između nadzornih službi u Ministarstvu financija započela je opsežna izmjena cjelokupnog ustrojstva kojom se između ostaloga prema odredbama posebnog propisa ukida Financijska policija. Djelokrug, zatečena sredstva, prava i obveze Financijske policije kao ukinute ustrojstvene jedinice Ministarstva financija rasporedit će se unutar ostalih nadzornih službi Ministarstva financija. Kako bi se osiguralo preuzimanje dijela poslova iz djelokruga Financijske policije istodobno s donošenjem Zakona o prestanku važenja zakona o Financijskoj policiji predlaže se i donošenje Zakona o Poreznoj upravi. Prema priloženom prijedlogu Zakona o Poreznoj upravi s konačnim prijedlogom zakona Porezna uprava iz djelokruga Financijske policije u svoj djelokrug preuzima nadzor ispunjenja rokova plaćanja propisanih odredbama posebnog propisa kao i poslove poreznog nadzora. Nadalje, Financijska policija kao isključivo nadzorna služba nije bila ustrojena za izvršavanje ostalih vezujućih postupaka proizašlih iz postupaka rada nadzorne službe te iste poslove za Financijsku policiju izvršavala Porezna uprava kao što su postupci ovrhe, prekršajni postupci u skladu sa odredbama propisana sada važenjem Zakona o Poreznoj upravi. Time je ovaj zakonski prijedlog usklađen s ciljevima

Vezano za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Znači, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma propisano je da je Ured za sprječavanje pranja novca upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja obavlja zadaću u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja turizma. Predloženim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma usklađuju se odredbe toga zakona sa odredbama Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Ured za sprječavanje pranja novca umjesto upravne organizacije postaje ustrojstvena jedinica unutar Ministarstva financija. Ista se predlaže s ciljem racionalizacije broja dužnosnika budući da prema odredbi članka 41. Stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave radom upravne organizacije u ministarstvu upravlja pomoćnik ministra. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ukinuto je radno mjesto ravnatelja, te se predlaže da se Uredom za sprječavanje pranja novca upravlja predstojnik ureda. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske s konačnim prijedlogom zakona. Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, djelokrug, nadležnosti i ovlasti financijskog inspektorata Republike Hrvatske. Prema Zakonu o financijskom inspektoratu je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija i njome upravlja ravnatelj. Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske usklađuju se odredbe toga zakona s odredbama Zakona o sustavu državne uprave, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Uredbom o načelima unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave. Financijski inspektorat umjesto upravne organizacije postaje ustrojstvena jedinica unutar Ministarstva financija. Isto se predlaže i s ciljem racionalizacije broja službenika budući da se prema odredbama članka 41. Stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave radom upravne organizacije u ministarstvu upravlja pomoćnik ministra. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ukinuto je mjesto ravnatelja, te se predlaže da Financijskom

Ne. Otvaram raspravu. U ime klubova najprije, a prvi se prijavio u ime kluba zastupnika Hrvatskih laburista, stranke rada gospodin zastupnik Vuljanić Nikola. Stranka rada)** Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Tri od ovih zakona su tehničke prirode. Mijenja se naziv, funkcija se seli iz jedne organizacije u drugu i tome slično. Zakon o Poreznoj upravi nije tog tipa. To je novi zakon i on zapravo propisuje prije iznad svega što Porezna uprava radi, a radi svašta. Ne mislim ništa loše pod tim svašta. Radi puno poslova od obrade podataka, davanja stručnih mišljenja, nadzora, suradnje sa drugim javno-pravnim tijelima, naplaćuje doprinose, izvještava, provodi ovrhe i još mnogo toga. Kako uspješno radi onaj svoj temeljni posao, a to jest ubiranje poreza vidi se iz činjenice da trenutačno imamo reče ministar gotovo 45 milijarde kuna poreznog duga koji nije naplaćen. To je, malo je to pa pola državnog proračuna. Takva razina porezne evazije nemogućnosti naplate što god da jeste razlog ne može biti slučajno. Slučajno se može pogriješiti malo, 5%, 10%, 15%. Ali ovakva razina isključuje i slučajnost i nesposobnost. Tako nešto u državi koja financijski ne stoji dobro situacija da 45 milijardi kuna stoje nenaplaćenih, pa neka je samo 30% toga moguće naplatiti takva situacija može se dogoditi samo i isključivo namjerno. Namjerno iz raznih političkih razloga. Porezi su se na nekim mjestima naplaćivali, na drugim mjestima se nisu naplaćivali. I sad je zapravo iluzorno objašnjavati zašto naplata poreza ne ide. Nitko ni nas ovdje nije izabrao niti u Vladu nitko nikoga nije postavio da nam objasni da građanima objasnimo zašto nešto ne ide. Svi smo tu da napravimo da stvari idu. U ovom setu zakona ukida se Financijska policija i neke njene ingerencije prelaze vjerojatno na Poreznu upravu, neke prelaze na druge organe o kojima se u ova četiri zakona radi. Međutim, pored Porezne uprave za sličan posao jedan od tih zakona govori o tome mi imamo i Ured za sprječavanje pranja novca. Kako ustanoviti da je neki novac opran? Pa po definiciji tako što je čist, odnosno tako što može vlasnik tog novca dokazati da je novac zarađen legalno i da je na njega tijekom zarađivanja plaćeno sve ono što treba platiti. Dakle, porezi, doprinosi, sve što s novcem već ide. Tko treba ustanoviti jel' to tako? Pa nitko drugi nego Porezna uprava. Ured za sprječavanje pranja novca to niti može niti treba ustanoviti. Porezna uprava ima sve mehanizme, ima ljude, ima tehniku i može to ustanoviti. Kad se govori o tom opranom novcu radi se naravno o novcu iz nelegalnih djelatnosti. Namjerno ne kažem kriminalnih djelatnosti. Nisu tu samo šverceri droge. Tu su i nelegalne djelatnosti, tj. one na koje nije plaćeno ono što je trebalo biti plaćeno. Kriminalne djelatnosti hvata policija. Porezna uprava ne hvata kriminalce u pravilu. Porezna uprava se ne može niti pojaviti u trenutku nastanka kriminalnog djela iz koga netko izvlači profit. Ali u jednom drugom trenutku se može pojaviti, a to je trenutak trošenja. Podnijeli smo amandman na ovaj Zakon o Poreznoj upravi u kojem tražimo da se ingerencije Porezne uprave odnosno poslove kojima se Porezna uprava bavi stavi i kontrola razlike između porasta vrijednosti poreznog obveznika i poreza plaćenog u prethodnom periodu. Naime, što se događa? Svi znamo desetke i stotine slučajeva u ovoj zemlji gdje su ljudi koji su praktično socijalni slučajevi nigdje ništa jadni nemaju, jedva se snalaze u životu. Voze u novim jaguarima, maseratima ili u najgorem slučaju porscheima. Nikada nitko takve ljude nije priupitao gospodine, a otkuda vama novac za taj porsche? Pa vi ste na socijalnim nekakvim primanjima, vi ste umirovljeni poštanski službenik, vi ste nezaposlen.

Ukoliko ujutro kupite auto koji je iznad vaših platežnih mogućnosti odnosno iznad mogućnosti koje ste pokazali lanjskim plaćanjem poreza popodne vam dolazi poreznik i traži od vas, ne donosi on dokaze, on nije policajac, on je poreznik, on traži od vas da mu pružite dokaze da je novac kojim ste kupili taj auto, a on je preskup za vas da ste taj novac legalno zaradili. Dobili od bake u naslijeđe, napravili financijsku transakciju, zaradili na lutriji kako god, ali da ste ga legalno zaradili. Ako to niste u stanju onda bez tog auta naravno ostajete i plaćate debelu kaznu poreznoj upravi odnosno državi. Dakle, Porezna uprava hvata kriminalce oni koji crno zarađuju novac, oni koji ne plaćaju poreze, ne kod zarađivanja novaca, nego kod trošenja novaca jedino tamo gdje se to može. Al Capone je pobio pola Chicaga nije otišao u zatvor jer mu se nije ništa moglo dokazati. Onog trenutka kada je prevario na porezu otišao je 20 godina u Alcatraz i tamo je lijepo umro. Naša Porezna uprava to ne radi. Pa ako kriminalci prođu policiji kroz prste, gdje im je kraj? Zapravo zna se gdje im je kraj, postaju ugledni poslovni ljudi. Još dva pitanja oko Porezne uprave na koje se nadam da ćemo vrlo skoro dobiti odgovor. OIB je lansiran svi se njim služimo za neke svrhe, kada ćemo se početi služiti OIB-om za porezne svrhe, kada će početi usklađivanje imovine posjedovanja imovine onog tko je zapisan u gruntovnicama barem znam da nije veći dio toga zapisan u gruntovnicama, ali nešto jeste. Ono što je zapisano u gruntovnicama sa podacima kojima raspolaže i po kojima treba funkcionirati Porezna uprava. Zanima me jel stvarno nemoguće u ovoj zemlji da porezni obveznici imaju svog poreznog službenika, referenta, nekoga tko će njih osobno pratiti i za kog će oni znati da ih taj porezni referent prati i da ne mogu puno vrdati jer se zna da taj čovjek svoj posao zna. Država naime mora imati … u u svakoj situaciji mora stimulirati zakonito i pošteno ponašanje, ali mora imati i batinu. Bez toga nema funkcioniranja nijednog zakona, najmanje ovoga. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Vlade, zamjeniče ministra, ravnateljice Porezne, poštovane kolegice i kolege. Dakle, Klub HNS-a će podržati donošenje sva 4 prijedloga zakona. Jasno prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji, radi se o novome ustrojstvu, racionalizaciji. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu RH isto tako radi se o ustrojstvu i racionalizaciji. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma znači da je došlo do promjene strukture i načina funkcioniranja državne uprave i jedna je od reformskih zadaća Vlade RH. Ono što je sigurno i većini građana poduzetnika birtno mijenjanje Zakona o poreznoj upravi. Međutim te izmjene su u onome pravo rečeno pozitivnom smislu jer kada se govori o Poreznoj upravi najčešće se razmišlja o načinu kako o Porezna uprava djeluje kao jedan recimo to represivni element koji je u funkcioniranju države odnosno državnih financija. Na ovaj način u biti Poreznu upravu upravu kao prvo zakon koji objedinjuje sve one izmjene koji je pročišćen, koji je jasan i koji ne samo onima koji se bave financijama svi zainteresiranima po pogledu poreza otvara mogućnost da puno jasnije može pročitati, iščitati, razumjeti i ponašati u budućnosti u odnosu na porezne obaveze. Ono što je bitno to je ta neusklađenost koja je do sada postojala oko određenih odredbi koji ovaj prijedlog zakona u biti sagledava i rješava u jednom dokumentu. Ono što je bitno i za Poreznu upravu kao i za rad općenito javne uprave, javnih tvrtki, a to je i politika ove koalicije, politika HNS-a, politika Vlade, a to je racionalizacija, efikasnost, definiranje prioriteta. To je u ovome zakonu implementirano. Na taj način dobivamo i efikasnost i transparentnost uz dodatno što moramo učiniti da bi Porezna uprava bila i informatički apsolutno dodatno i softverom i hardverom pokrivena kako bi se i ovaj famozni OIB uspio u onu pravu funkciju u kojoj bi Porezna uprava i po ovome zakonu bila ključna, u suradnji sa svim drugim institucijama vlasti kako bi funkcionirali i realizirali sve one projekte i programe, ali isto tako rješavali i sve one prijedloge ili pritužbe od građana i poduzetnika efikasno i brzo. Jer danas je efikasnost, racionalnost i brzina ključna u Republici Hrvatskoj za rješavanje ove gospodarske krize, a sigurno da je Porezna uprava jedan od bitnih elemenata odnosno bitnih kockica koje moraju biti ti koji ne smiju kočiti ono što vlast provodi. bitno je da se smanjuje i opterećenje poreznih obveznika kroz ovaj zakon jer su dosadašnjim pristupom kroz neusklađenosti oni bili opterećeni odnosno spriječeni da se neke stvari realiziraju. I na kraju sigurno što je bitno, da imamo i novitete, a to je zakon definira da Porezna uprava priprema i izrađuje nacrte, prijedloge zakona i drugih propisa što se odnosi na poreze i doprinose i što odgovara praktičnom stanju do sada čime Porezna uprava onim životnim rječnikom i problemima svakodnevice potrebno da reagira, da predlaže prema ovom Visokom domu, odnosno prema Vladi Republike Hrvatske kako svi oni procesi koji se uoče, a potrebni su da se mijenjaju, što brže i ažurnije rješavaju i u smislu protočnosti i informacija, ali i rješavanja problema. I naravno, jedna od bitnih stvari, da Porezna uprava obavlja nadzor kod poduzetnika i osoba javnog prava nad provedbom zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza što predstavlja novitet u odnosu na dosadašnje stanje. Izuzetno je dobro što je i odgovornost poreznih djelatnika u ovom zakonu predviđena i način kontrole i čuvanja tajne čime se izbjegavaju zlouporabe. Hvala lijepa. Ponavljam, Hrvatska narodna stranka će podržati paket ova četiri zakona. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, S obzirom da se ovdje radi o paketu zakona, najopsežniji u tom paketu jest svakako Zakon o Poreznoj upravi. I prije smo imali Zakon o Poreznoj upravi. Kao što je i navedeno u obrazloženju, ovim se zakonom, izrađuje se novi zakon kako bi bio jasniji i pregledniji iako u značajnoj mjeri nema velikih izmjena u odnosu na prethodni zakon osim izmjena u rukovodstvu Porezne uprave i dijelom u važnosti i rangiranju područnih ureda u unutarnjem Međutim, upravo je činjenica da je u velikoj većini svoga sadržaja ovaj zakon identičan prethodnom Zakonu o Poreznoj upravi. Ja sam željela ovom prilikom progovoriti i nekoliko riječi zato što je po našem mišljenju kada se već mijenjao ovaj zakon bila dosta dobra prilika da se utvrde ili na određeni način moguće i ojačaju neki aspekti rada Porezne uprave, a koji se sa druge strane odražavaju i na gospodarstvo i na tu vezu između Porezne uprave i gospodarstva. Jedna od najvećih rekla bih primjedbi koja se sa strane gospodarstva može čuti na rad Porezne uprave je pitanje njezinog jednoobraznog postupanja. S obzirom da je ona organizirana na način na koji je, s obzirom da su područni uredi disperzirani na razini cijele Hrvatske postoje i primjeri i primjedbe i zahtjevi gospodarstva da se poboljšaju unutarnji mehanizmi jednoobraznosti rada i postupanja svih dijelova Porezne uprave. To se naravno može činiti unutarnjim mehanizmima, ali upravo s obzirom da je taj segment rada Porezne uprave vrlo bitan i u onome što nazivamo investicijske prepreke i u onome što nazivamo poboljšanje konkurentnosti držimo da je ovo bila dobra prilika da se i da se i ovim zakonom utvrdi i učvrsti taj temeljni princip, a to je da Porezna uprava jednoobrazno postupa u svakom predmetu i u svakom slučaju, bez obzira da li se on zbiva u Dubrovniku, u Rijeci ili Osijeku. Nije Porezna uprava sama ta koja se suočava s takvim problemom. S takvim problemom se suočava svaka velika organizacija. Porezna uprava jest velika organizacija i u smislu i u usporedbi i sa privatnim sektorom i sa našim najvećim tvrtkama. Tako da držimo da je šteta, kada je već ovaj zakon ovdje predložen i kada je Vlada utrošila puno riječi argumentirajući da će poboljšati efikasnost i kvalitetu rada svih državnih službi, da ovaj zakon nije iskoristila u tome pravcu. Sa druge strane,

obavljati službene poslove i duže od punog radnog vremena ako je to nužno radi uspješnog i pravovremenog obavljanja posla. Dakle, zakon propisuje da su službenici Porezne uprave dužni prekovremeno raditi. U raspravi o proračunu čuli smo da će se prekovremeni rad u državnoj službi sankcionirati, smanjiti kako bi se osigurale uštede i upravo je ovo jedan mali primjer zašto smo prema takvim argumentima Vlade bili skeptični jer upravo danas imamo pred sobom zakon koji sadrži ovaj članak. Sadržavao ga je i stari stari zakon koji će se ovime staviti izvan snage. Ali bit stvari je da zakonom se propisuje obveza službenika da radi prekovremeno, sa druge strane se najavljuje da će taj prekovremeni rad biti nemoguće, dakle neće se platiti. Te su dvije stvari u suprotnosti, a u suprotnosti su onda i ono o čemu smo jučer govorili mogućnost da će se upravo na taj način i realizirati uštede jer se jednostavno službenicima zakonom nameće obveza da prekovremeno rade, a tada im se mislim to svakako mora i platiti. Sa druge strane ukida se Financijska policija i dio funkcija Financijske policije prenosi se na Poreznu upravu. Ono što ovdje nije jasno, ako se ukida Financijska policija jest pitanje nadzora nad međunarodnim poreznim i kaznenim prijevarama i kružnim prijevarama na teret fondova Ti su poslovi stavljeni u zadatak Financijskoj policiji u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije. Nisam uspjela u ovome zakonu prepoznati da se ti poslovi Financijske policije prenose na Poreznu upravu, pa stoga proizlazi da neće biti organizacijske jedinice koja će te poslove obavljati. Pa pitam da li donošenjem ovog Zakona odnosno ukidanjem Financijske policije ponovo dolazi do situacije da odstupamo od nekih obveza koje su preuzete u procesu usklađivanja. Isto tako, nedostatak ovog zakonu nalazim u tome što ne govori ništa o načinu sudjelovanja službenika Porezne uprave u dokaznim radnjama, dokaznim postupcima koje provodi Državno odvjetništvo. I to je bilo regulirano u Zakonu o Financijskoj policiji. Za Financijsku policiju toga ovdje više nema, a predstavlja važan segment rada Porezne uprave. I konačno što se tiče izmjena Zakona o Uredu za sprječavanje pranja novca postoji razlog zbog čega je Ured za sprječavanje novca bio organiziran kao upravna organizacija. To je značilo da je Ured za sprječavanje novca podređen direktno ministru kao i neke druge ustrojstvene jedinice u Ministarstvu financija radi specifičnosti i važnosti poslova koji obavljaju. Upravo takve poslove obavlja Ured za sprječavanje novca, specifične poslove nadzora nad financijskim tijekovima, nadzora nad provedbom Zakona o sprječavanju financiranja terorizma, a za što je potrebna primjerena nezavisnost i primjereni organizacijski položaj ovoga Ureda unutar ministarstva koji se ovom malom tehničkom izmjenom koja se obrazlaže racionalizacijom kadrova ukida što može, a željela bih na ovom mjestu ponovo upozoriti može izazvati probleme i pitanja u kontekstu članstva u Europskoj uniji. Jer u okviru međunarodne suradnje i borbe protiv sprječavanja pranja novca i borbe protiv terorizma upravo ovako i ovako organiziran Ured za sprječavanje pranja novca je imao svoje mjesto. Držimo stoga da iako ovi zakoni se ovdje obrazlažu kao zakoni tehničkog i organizacijskog karaktera propustili su s jedne strane pokazati ono što Vlada najavljuje bolji, učinkovitiji i efikasniji rad državnih tijela, jer takovih izmjena u ovim zakonima nema koji bi na to upućivali a sa druge strane događaju se izmjene koje bi mogle štetiti i mogle biti suprotne obvezama preuzetim u procesu pregovora i obvezama bitnim za učinkovito sudjelovanje u članstvu Europske unije. Hvala vam lijepa.

Ono što bih htio reći, ono što ste vi zapravo isto primijetili ste vi bili na čelu te organizacije da nije postala jednoobraznost. Znači, bez obzira pisali mi to u zakonu ili ne pisali, znači to se treba provoditi na terenu. Ono gdje mi nismo zadovoljni, znači u ovih mjesec dana gdje smo došli, vidjeli rad Porezne uprave i ovim dugovima što smo zapravo, što su nastali Naša zadaća je zapravo i tu je glavna intencija zapravo je dovesti u red tu instituciju, zapravo upravo ovo što ste vi rekli i meni je drago da ste vi to primijetili da je postala i jedna, da nije postojala jednoobraznost, pa to što ste primijetili sada ja mislim da ste trebali primijetiti i prije i reagirati kada ste bili u funkciji da to ispravite. Znači bez obzira na to, znači mi ćemo otvoriti Poreznu upravu prema građanima i sve probleme znači s kojim se susreću i građani i poduzetnici zapravo pokušavati rješavati u hodu. Znamo da je to proces koji traje i ja se nadam da ovo što ste vi sad primijetili da ćete nam pomoći u svim tim nastojanjima zapravo da to ispravimo. A vezano za ova uklanjanja, znači tehničkih problema da nekome uzimamo neovisnost. Namjera uopće nije nikakva da se ikome uzme nekakva neovisnost. Znači, ljudi će raditi svoj posao kao što su radili i do sada. Znači neovisno i bez ikakvih uplitanja. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda od strane dva zastupnika, odnosno najprije zastupnica gospođa Martina Dalić. Izvolite. Pa netočan je navod pitanje provođenja postupanja na terenu. Da bi se omogućilo jednoobrazno postupanje na terenu to mora biti propisano, jer osobina je velikih organizacija da ne dolaze, da to ne dolazi samo po sebi. A ako mi ne možete ništa bolje odgovoriti i ne možete se ništa bolje dosjetiti od toga da sam ja to trebala provesti onda vrlo dobro znate koliko je bivši ravnatelj Porezne uprave zajedno sa mnom uložio u poboljšanje rada Porezne uprave. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Netočno je da će se ovim izmjenama Zakona o Uredu za sprječavanje pranja novca i Uredu o Državnom inspektoratu neće smanjiti njihova samostalnost i ovisnost iz jednostavnog razloga što sa novom uredbom njihov financijski status dakle čelnih ljudi se smanjuje za ohoho. Jer oni praktički sa pozicije ravnatelja jeli sada pomoćnika spadaju praktički običnog činovnika i sigurno da za dvije vrlo odgovorne službe nećete moći dobiti čelne ljude za takvu plaću. Čim je slaba plaća, čim nisu direktno odgovorni ministru znači gubi samostalnost. Hvala lijepa. U ime Kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče i pomoćnice ministra. Financija kolegice i kolege zastupnici. Evo 4 objedinjena zakona, dakle Prijedlog Zakona o Poreznoj upravi, zatim prijedlog Zakona o Financijskoj posliciji odnosno o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji, drugim riječima o ukidanju Financijske policije i pripajanje u zatim Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Financijskom inspektoratu RH i Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma s Konačnim prijedlozima zakona su pred nama. Reklo bi se naizgled da su to tehnički zakoni, prijedlozi zakonski koji uređuju ovu materiju prije svega iz porezne i financijske politike, discipline, financijske discipline koja bi napokon trebala biti bolja ili pak zavladati u hrvatskom društvu i Hrvatskoj državi. Pa pođimo redom o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji dakle o ukidanju Financijske policije i k tome da ona ubuduće je odnosno službenici koji su zaposleni državni službenici su dijelovi zapravo Porezne uprave. Nema nikakvih dodatnih troškova u svezi primjene ovoga zakonskog prijedloga, tako da je taj zakon čista tehnika. Drugi zakon je puno značajniji, a radi se o Zakonu o Poreznoj upravi. Točno je da u praksi postoji model ne jednoobraznog pristupa i pristupanja prema poreznim dužnicima i prema provođenju porezne politike. Tu nigdje nije spomenuto ali moramo reći da je na djelu diskreciono pravo pojedinih ravnatelja, predstojnika ili voditelja ispostava poreznih ureda bilo područnih ili ostalih, a u svezi odgode plaćanja poreznih obveza poglavito kod pravnih osoba. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi, onda tu nema odgode. Ja je nisam čuo. Svaka fizička osoba vrlo brzo dođe na red u sankcijama na bilo kakav porezni dug. Ali kada se radi o nekim pravnim osobama, onda tu zaista postoje i na djelu su tzv. diskreciona prava koja jasno ni u ovom zakonskim odredbama nisu definirana. Zbog toga bi valjalo ujednačiti kako netko reče, da postoji jednoobrazni pristup i postupanje, i to bi tako trebalo kako bi napokon zavladala jedna jednoobraznost, jednakost u ispunjavanju u ispunjavanju poreznih obveza. Zbog toga je uveden i OIB koji nažalost nije u potpunosti, on je zaživo, ali nije u potpunosti izvršio ono što smo od njega očekivali a pogotovo pri uvezivanju svih podataka koji se iz njega mogu izvući i dobiti kako bi onda Porezna uprava imala cjelovit uvid u imovinu i prihode svake i fizičke i pravne osobe u RH. Hoće Hoće li to ovim zakonskim prijedlogom biti napokon ostvareno, ja bih volio da to tako bude. Na str. 8 kada se Na str. 8 kada se govori o ustroju Porezne uprave i kada se govori o tome da postoji središnji ured, zatim područni uredi i ispostave poreznih ureda Porezne uprave, onda se oni razvrstavaju u određene kategorije. Dakle, područni uredi svrstavaju se kao područni uredi u tri kategorije. Područni ured prve kategorije postoji u Gradu Zagrebu. Područni ured druge kategorije je Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Pazin i Područni ured Osijek. S obzirom na i budući a i tradicionalni administrativno regionalni ustroj Hrvatske, s obzirom da i Dalmacija i Slavonija i Baranja imaju po 800 do 900 tisuća stanovnika, a nemamo ništa protiv Područnog ureda u Pazinu dakle nismo protiv, ali Rijeka i Pazin su daleko koliko 60 km ne znam koliko točno, ne idem često u tom smjeru, pa će HDSSB s obzirom i na funkcionalnost i na potrebu i na ovu činjenicu o kojoj sam sada malo prije govorio podnijeti amandman na članak 9.u kojemu će za područne urede druge kategorije osim Splita, Rijeke, Pazina i Osijeka predložiti Zadar i Slavonski Brod, što mislim da je suvislo i može biti i je i bit će funkcionalno. Ostali područni uredi su tzv. uredi treće kategorije koji postoje u ostalim županijama u RH. Uz ove primjedbe moram zamijetiti jednu ajde da kažem u članku 20.poglavito se to na njega odnosi. Pa u 1.stavku i i 3.stalno se ponavlja prilog "s završenim". Pa ja bih molio da tko piše ove tekstove da se stavi "sa završenim" jer je s ispred z, ž,š,č,ć se pretvara u sa,

Palatalizacija je kad se k,g,h pretvara u č,ž,š, a sibilarizacija k,g,h u c,z,s. A ovo nije nijedno ni drugo. Evo tako gospodine predsjedniče. E sad još nešto. U članku 11. istog ovoga zakonskog prijedloga dakle piše ovako: ravnatelj Porezne uprave može imati dva zamjenika ravnatelja. Pa šta je to može, jel to zakon ili je ovo kolokvij pa može i ne mora ili šta. Zašto ne napiše ima dva zamjenika ravnatelja ili ima jednog ili nema nijednog, nego može imati dva. Je li to ostavljeno na opet diskrecijsko odlučivanje ravnatelju, je li to na djelu opet stara stvar podobnost pa će se odrediti jedan, dva, ako treba i dva itd. Pitam se samo zbog čega ne piše decidirano jasno i glasno ima dva zamjenika ili ima jednog zamjenika nego može imati dva. Zbog riječ glagol može ili moći. O prekovremenom radu poreznih službenika govorila je kolegica pa ne bih o tom problemu koji je najavljen kao rezanje prekovremenog rada, a ovdje se u članku spominje taj prekovremeni rad ukoliko nadređeni odredi službeniku da radi prekovremeno o tome je kolegica govorila pa ne bih o tom posebno zborio. U Prijedlogu zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma jednostavno je samo zamjena riječi ravnatelj je u predstojnik. Dakle potrošili smo puno papira pa je zakonski prijedlog ima evo pet stranica, to puta 151 zastupnik to je 760 stranica i još tako dalje samo zbog toga da promijenimo naziv dakle nominaciju bivšeg ravnatelja u predstojnika ureda i ništa više. Dakle taj zakonski prijedlog ne sadrži ništa više ali eto potrošili smo puno papira. izmjenama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom zakona, posebnog zaista komentara nemam osim što se na istom mjestu kada se radi o ravnatelju Financijskog inspektorata umjesto riječi ravnatelj upotrebljava i sada postavlja riječ predstojnik što evo je ista stvar kao i ovim maloprije komentiranim Zakonom o sprečavanju o sprečavanju pranja novca i sprečavanju terorizma. Klub HDSSB-a će još do glasovanja kada se ispune uvjeti za to, razmisliti o usvajanju odnosno davanju glasa za ovaj zakon da ili ne. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba SDP-a 15-minutno vrijeme dijele gospodin zastupnik koji je prvi po redu Mihael Zmajlović, a iza njega gospodin zastupnik Josip Benčić.

Dobro je da ova četiri prijedloga zakona se raspravlja u objedinjenoj raspravi s obzirom da su tako usko povezani. U ovo vrijeme kao što je i predsjednik najavio za izlaganje u ime kluba ćemo govoriti kolega i ja. Ja ću se osvrnuti na prva dva prijedloga zakona po dnevnom redu, na prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji i na Prijedlog novog zakona o Poreznoj upravi. Dakle radi se o zakonu kojim se ukida Financijska policija kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, a njezin će se djelokrug, zatečena sredstva, prava i obveze rasporediti između ostalih nadzornih službi Ministarstva financija pa tako i Porezne uprave. A kako bi se osiguralo preuzimanje dijela poslova Financijske policije Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo financija predložilo je novi Zakon o Poreznoj upravi. Praćenjem rada nadzornih službi u Ministarstvu financija uočena su određena preklapanja u njihovoj nadležnosti, a rezultat toga je neusklađenost u obavljanju nadzora. Poslovi su se preklapali tj. preklapaju se između Financijske policije, Porezne uprave, Carinske uprave i Financijskog inspektorata. Drugim riječima, pojedine su službe radile neovisno s istim ili sličnim ovlastima. Klub SDP-a je još u 5. sazivu Hrvatskog sabora 2004. godine kada se donosio Zakon o Financijskoj policiji upozoravao na činjenicu da će se djelomično stvoriti jedan paralelni sustav umjesto da se ojača Porezna uprava koja će tako postati motiviranija i odgovornija. Osim ovih neracionalnosti i velikog broja zaposlenih ljudi takav je organizacijski model imao negativne posljedice i na same porezne obveznike što se očitovalo i u čestim dolascima inspekcijama na isti teren koje su davale različita rješenja na terenu što je izazivalo zbunjenost i nezadovoljstvo. Problem je bio i taj što Financijska policija kao isključivo nadzorna služba nije bila ustrojena za izvršavanje ostalih vezujućih postupaka koji proizlaze iz postupka rada nadzorne službe pa je te poslove za Financijsku policiju izvršavala Porezna uprava. Tu mislim na postupke ovrhe i prekršajne postupke. Upravo je zato potrebno poslove Financijske policije prenijeti na Poreznu upravu, ali i dijelom na neke druge, na Carinsku upravu i na Posebnu upravu za nadzor i revizije. Prijedlogom zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji se propisuje i postupanje vezano za državne službenike i namještenike koji su u radnom odnosu u Financijskoj policiji, a koji će se do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu rasporediti u Ministarstvo financija. Državni službenici koji se nakon donošenja Pravilnika o unutarnjem redu neće moći rasporediti, znači ukoliko nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske. Kako je i sam ministar odnosno zamjenik ministra je najavio većina će se ljudi razmjestiti u postojeće organizacijske jedinice u Ministarstvu financija koje nemaju dovoljno ljudi za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. A ministarstvo je čuli smo vodilo intenzivne razgovore i sa sindikalnim organizacijama po tom pitanju. Dakle, razlozi ukidanja Zakona o Financijskoj policiji su jasni povećanje djelotvornosti i efikasnosti rada nadzornih službi u Ministarstvu financija što po samoj definiciji rezultira uštedama i promišljenim trošenjem novca poreznih obveznika. Vlada Republike Hrvatske time provodi svoj dio programa koji se odnosi na potrebu racionalizacije i obavljanje poslova u tijelima državne uprave i dio opsežne izmjene cjelokupnog ustrojstva koje se trenutno provodi u Ministarstvu financija. Što se samog Prijedloga zakona o Poreznoj upravi tiče već sam spomenuo važnost njegovog donošenja. On se u velikom svojem dijelu odnosi na organizacijske promjene. Osim zbog velikog broja organizacijskih i drugih promjena koje su se događale u Poreznoj upravi usklađenje zakona sa određenim izmjenama, ukidanja Financijske policije i preuzimanja određenih poslova zbog određenih promjena koje imamo između Porezne uprave i posebne uprave u financijama za nadzor i reviziju donošenje Zakona o Poreznoj upravi bitno je i zbog zaštite prihoda proračuna. Ministarstvo financija će svoje osnovne aktivnosti provoditi efikasnije i otvorenije. Vjerujemo da će se tako s vremenom uspostaviti veće povjerenje između građana i države, odnosno poreznih obveza i Porezne uprave. Prema Prijedlogu zakona o Poreznoj upravi Porezna uprava iz djelokruga Financijske policije u djelokrug Porezne uprave preuzima nadzor ispunjenja rokova plaćanja propisanih odredbama posebnog propisa kao i poslove poreznog nadzora. Neću sada navoditi sve novine u ovom prijedlogu u odnosu na postojeći zakon, ali imam potrebu istaknuti one najvažnije. U dijelu koji se odnosi na djelokrug Porezne uprave novitet u odnosu na sada važeći zakon je što se izrijekom propisuje da Porezna uprava priprema, izrađuje nacrte, prijedloge zakona i drugih propisa što se odnose na poreze i doprinose. I to je racionalno jer će znati bolje jer će znati bolje od njih situaciju na terenu i stanje stvari. Značajan novitet u djelokrugu Porezne uprave predstavlja i propisivanje obavljanja nadzora kod poduzetnika i osoba javnog prava nad provedbom Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza što je posao Financijske policije. Porezna uprava obavlja i poslove koji se odnose na određivanje i dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje evidencije i drugo. Međutim, članci 31. do 34. Sadrže vrlo važne odredbe koje se odnose na suradnju i razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih tijela i to je iznimno dobro da je definirano zakonom. Propisuje se s kojim tijelima Porezna uprava surađuje radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i detaljnije se određuju javno-pravna tijela i način suradnje u cilju praćenja pravilnosti, utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza. Dostupnost podataka sadržanih u evidenciji osobnim identifikacijskim brojevima će se omogućiti sklapanje Protokola o razmjeni podataka, te uspostavom sustava elektroničkog pristupa podacima, a propisano je i kojim tijelima Porezna uprava dopušta taj pristup. Za provedbu ova dva zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva jer se radi o proširenju djelokruga Porezne uprave preuzimanjem dijela poslova iz djelokruga Financijske policije koja se ukida i preciznijem definiranju pojedinih pitanja. Nema novih troškova. Donošenje ovih zakona po hitnom postupku je nužno kako ne bi došlo do zastoja u aktivnostima Ministarstva financija, odnosno Porezne uprave zbog ukidanja Zakona o Financijskoj policiji i kako bi se stvorili preduvjeti za provedbu novog unutarnjeg ustrojstva ministarstva. Klub zastupnika SDP-a vjeruje da će se predloženim Zakonom o Poreznoj upravi u cijelosti sustavno i transparentno urediti djelokrug i ustrojstvo Porezne uprave radi osiguranja racionalizacije obavljanja poslova unutar Porezne uprave i poboljšanja provedbe pojedinih poslova na terenu kod poreznih obveznika. Upravo su ovakvi prijedlozi zakona oni kojima se Vlada Republike Hrvatske fokusira na rješavanje konkretnih problema. I zato će Klub SDP-a podržati donošenje ovog paketa zakona, a o druga dva zakona će govoriti kolega Benčić. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. U ovom dijelu rasprave sam se ja malo odlučio isto, vidim da su i moji prethodnici malo baviti za početak tehničkim problemima ovih zakona. To je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju novca i financiranje terorizma, odnosno Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske. Ovdje kad se govori o tehnici normalno da svaki, nova vlast želi si malo urediti, odnosno ministarstva da može raditi kako to hajmo tak reći oni žele i kako oni žele da oni provode znači sve ono što su obećali hajde prije izbora. Točno je i slažem se sa gospodinom Lesarom da je to manje-više sve tehničke naravi, ali jedan dio me zaintrigirao. U dijelu promjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu bilo je manje-više izmjena u člancima 2., 3., 4., 5., 6. Mislim da inače kada se pišu novi zakoni, odnosno kada se provodi izmjena zakona da treba ih zakone tako koncipirati da budu što kraći, što precizniji, što jednostavniji. A onaj dio koji dakle ne spada u zakon, recimo kao što je ustrojstvo i način upravljanja treba zapravo određivati pravilnicima, odnosno uredbama. Ali vjerojatno zbog hitnoće postupka to ovog puta se nije moglo. Ali evo to je moj prijedlog zamjeniku ministra, da, dakle da se zakoni donose što kraći, što koncizniji, jednostavniji, a kroz pravilnike i kroz uredbe neka se onda regulira onaj dio koji se treba posebno pojašnjavati. U ovom dijelu da li će recimo konkretno Financijski inspektorat ili Ured za sprječavanje pranja novaca izgubiti dio samostalnosti ako umjesto upravne organizacije postane ustrojstvena jedinica mislim da je moja prethodnica gospođa Dalić rekla dobro može, ali ne mora. Pa dajte to isto malo ostavimo za za buduće vrijeme pa da vidimo šta će to donijeti. Ja mislim da i pozdravljam takav način rada prvenstveno zbog toga što je ministar financija gospodin Linić obećao, dakle štednju na svim nivoima i pojačanu kontrolu ne samo u svojim ministarstvima gdje je on osobno zadužio ministre, nego i s obzirom na svoj djelokrug rada i malo šire. ključno pitanje jučer smo se ovdje dosta pričali o tome kako očuvati proračun. Pa sve ove, Porezna uprava se dakle ovim Financijskim inspektoratom, Ured za sprečavanja novaca su jedan od poluga na koji način čuvati proračun kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. I normalno da to sve bude pod ingerencijom Ministarstva financija. Da li će sada predstojnik ureda, a bivši ravnatelj imati odgovarajuću plaću mislim da je to bilo isto jedno pitanje, ja sam 11 godina radio u Poreznoj državnoj upravi i mogu reći da nisam imao najbolju plaću ali nisam imao ni najlošiju plaću. Taj dio će se vjerojatno urediti uredbom o nazivu radnog mjesta i koeficijentima složenosti poslova i ne vjerujem da će to biti tako mala plaća da nećemo moći naći nekada tko će raditi taj posao. Normalno kažem ponavljam još jedanput dozvolite da predstavnik Vlade odnosno ministar sam si uredi kako sam si uredi službe odnosno inspekcije kako on misli da će najbolje raditi a vrijeme će pokazati da li je on u pravu. Ponavljam još jedanput Klub SDP-a će glasati za ovakve izmjene zakona. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ovi zakoni o kojima je već sada dosta bilo riječi u smislu strukture što se u pojedinom dijelu ministarstva, pojedinoj upravi ili uredu dosadašnjima mijenja. I ja neću trošiti svoje vrijeme na toj organizaciji ali smatramo da će sigurno i ona sama kao takva po sebi doprinijeti boljoj i većoj učinkovitosti. Ali ova 4 zakona koji govore o Poreskoj upravi, koji govore o dosadašnjem koji govore o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju prava novca, o ukidanju Financijske policije i o i o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu RH mislim da su ključni u borbi protiv korupcije u borbi ne samo za prihode nego i borbi za pravdu u Hrvatskoj. Naime, ovi zakoni govore ne samo kako napuniti proračun nego isto tako kako zadobiti povjerenje građana. Možda je malo čudno kako ove teme kod ovakvih stvari koji su čisto financijske naravi. Upravo zbog toga. Ako su ijedne institucije u državi neću spomenuti uopće policiju jer ona čak ne ulazi u to, nego upravo Financijska policija, Porezna uprava, inspektorat pa i Ured za sprečavanje novaca na jedan malo neizravniji način izravno su bili u funkciji korumpirane politike koja je ovu Hrvatsku koja je našu zemlju po Adriatic institutu koštala dakle ta vlast svojim načinom vladanja preko minusa manjka preko milijardu dolara. To su zabrinjavajuće stvari. Mi moramo otvoriti papire ako igdje i oko ičega kome su se opraštali dugovi, a koga su ove institucije bez imalo razloga i koje i čije obitelji zavele i obukle u crno. Nije tajna, to se danas i razotkriva po mnogim našim domaćim sudovima, o tome se dosta pisalo i pričalo o tome su govorili pojedinci koji su onda kasnije bili dezavuirani ismijavani što i o čemu oni govore. Kako se dolazilo kod njih kako se tražio kroz njihove tvrtke novac, a kada bi to odbili onda bi nastupala Financijska policija, Porezna uprava i drugi. Zato je jako važno da ove institucije zadobiju povjerenje ljudi. Ako one dobiju povjerenje ljudi onda možemo reći da smo uspjeli, da su ljudi počeli zadobivati povjerenje u institucije, da poreze moraju plaćati svi ali da prije svega moraju plaćati poreze najveći poreski obveznici. Mislim daje to ključna stvar i da ove institucije trebaju biti i trebaju prestati biti sredstvo u rukama politike ili što je još gore za politički obračun sa neistomišljenicima, ali jednako tako način na koji se prikupljao novac. To je nešto da se zaista zabrinete u kakvoj smo mi zemlji živjeli. Moji susjedi, imam dvojicu susjeda kojima je Ministarstvo financija zbog zbog minornog duga oduzelo kuću i to koje nije pripadala samo njima nego njihovim očevima odnosno djedovima. A s druge strane ovaj alarmantni dug koji je ostao kojeg država i vlast nije bilo briga da naplati, dakle nije se ovdje što su i drugi govorili u ime kluba naročito kada su govorili da se tu ne radi o pukim nekim propustima nego tu se radi o umišljajnom činjenju kome ćemo na taj način podilaziti i koji su to naši, a koji su njihovi, koje treba oguliti i skinuti im kožu, a kojima treba oprostiti. Jeli potresna stvar molim vas da kroz ministarstvo financija da je već onda kada su zastarjela potraživanja tobože sudovima prijedlog za ovrhu. Pa to je prijedlog za kazneni progon a ne prijedlog za ovrhu. Odakle obraza takvim da šalju prijedloge za ovrhu na zastarjela potraživanja i tko je kriv za to. A s druge strane ponavljam, onim malima se nije opraštala ni kuna. Pogotovo kada govorimo o sada je velika kuknjava o tome evo kod ovog Zakona o sprečavanju pranja novca kako nestaje ured, kako novo ustrojstvo neće garantirati samostalnost veću učinkovitost itd. Pa molim vas da je pitati javnost da li su ikada čuli za taj ured i gdje se smjestio, ja mislim da većina od vas uopće ne znate gdje se nalazi taj famozni Ured za sprečavanje pranja novca. On se sakrio i nitko o njemu ništa ne zna daleko od toga da je ispunio kakvu takvu ulogu. Ja sam ovdje kao zastupnica više godina već postavljam pitanje, tko je kupio staru Zadarsku luku? O tome Ured za sprečavanje pranja novca ne govori ništa, a kada sam zastupnica oporbe postavljala pitanje odgovori su bili uvrede, nešto na tragu što je slično dobivao i moj kolega Jurjević kada je pitao onog bivšeg premijera gdje su novci iz Brodosplita. Očito su bila prava pitanja ali sada javnost traži i prave odgovore na to. Evo podržavajući ovaj prijedlog zakona mislim da nije problem samo u ovoj formi nego u svim ovim zadaćama mislim da je pred Vladom pogotovo u ovom segmentu velika zadaća, prije svega da se odmakne bilo kakvo političko arbitriranje, a zatim da se počne naplaćivati prije svega od onih najvećih. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo jedan ispravak netočnog navoda od strane zastupnika gospodina Ivana Šukera. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegica Antičević po nebrojeno puta u svojim napadima na Ured za sprečavanje pranja novca ponavlja naprosto neistine. Tako je danas rekla da nitko ne zna što radi i gdje je smještan. Kolegica Antičević je imala priliku kad je Ministarstvo financija podnosilo izvješće Nacionalnom vijeću za borbu protiv korupcije i kada je čelni čovjek Ureda za sprečavanje pranja novca podnio izvješće ona je bila članica tog vijeća, mogla je postavit pitanje. Dapače, svi su bili itekako zadovoljni sa izvješćem i s onim što je prezentirano. Međutim, Ured za sprečavanje pranja novca radi takav posao da se ne mogu javno iznosit određene stvari nego je on servis određenih službi u ovoj državi i to možete provjeriti u tim službama ali nije dobro ljude optuživati za nešto što naprosto ne stoji. U pojedinačnoj raspravi dalje je gospodin zastupnik Franko Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Hvala, predsjedniče. Poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Dakle 2010. istraživanje Svjetske banke je pokazalo kako siva ekonomija u Hrvatskoj iznosi čak oko 35% BDP-a odnosno brojka je oko 120 milijardi kuna. Ako se pak držimo konzervativnijih pokazatelja onda nam je u sivilu oko 15% djelatnosti, a to je još uvijek negdje oko 50 milijardi kuna. Uz prosječno opterećenje od 40% ispada da godišnje gubimo najmanje 20 milijardi kuna, kuna, a to je novac koji bi se mogao itekako dobro iskoristiti i za gradnju novih vrtića, sanaciju škola i bolnica, ali ono što je još važnije, za smanjivanje opterećenja građanima koji pošteno rade i plaćaju poreze. Ostale zemlje Europe sa kojima se često puta uspoređujemo imaju dvostruko niže stope sive ekonomije tako da smo mi ovog momenta na samom dnu, uz Albaniju i Bugarsku. Naime, smanjenjem poduzetničkog rizika i izgradnjom stabilnog poreznog sustava sa što nižim poreznim i regulatornim opterećenjem Hrvatska bi mogla drastično smanjiti stopu sive ekonomije. Što se tiče Financijske policije, u 2010. u prvih 6 mjeseci cijela Financijska policija obavila je samo 62 nadzora diljem Hrvatske. U tim nadzorima utvrđena je utaja poreza na dohodak u iznosu od 89 milijuna kuna, utvrđen je i manjak u obračunatim doprinosima za financiranje obveznih osiguranja u iznosu od gotovo 12 milijuna kuna. Stručnjaci tvrde da je stvarna brojka na stotine puta veća. Unatoč tome izdano je samo 5 kaznenih prijava, 5 optužnih prijedloga te 2 privremene zabrane za obavljanje djelatnosti. I evo nam razloga dobrog i utemeljenog za ukidanje takve institucije, jasno uz primjerenu dozu socijalne obzirnosti prema ljudima koji su radili u toj instituciji i za čiju neefikasnost nisu krivi oni već oni koji su sustav sam kreirali. Praćenjem zakonskih propisa i nadležnosti ova Vlada je utvrdila da se poklapaju poslovi Financijske policije, Porezne uprave, Carinske uprave i Financijskog inspektorata. Osim neracionalnosti i većeg broja zaposlenih stvara se teret na porezne obveznike ali i nedoumice i nezadovoljstvo. Zato će poslove Financijske policije obavljat Porezna uprava, dio će se delegirat na carinu, a dio na posebne uprave ministarstva. Cilj je da zaštitimo proračun i da budemo efikasniji. To su riječi ministra Linića, a ja nemam nikakvog razloga da im ovdje ne vjerujem. Sa druge strane, novi Zakon o Poreznoj upravi nije samo pročišćeni tekst prethodnih zakona. Ovaj prijedlog zakona se rukovodi s nekoliko ključnih strateških odrednica i operacionalizira ono što je već zapisano u Strategiji Porezne uprave za razdoblje 2011-2015. U prvom redu on teži uvođenju reda u sustavu nadzora i naplate poreznih davanja i u tom smislu nadopunjava prostor koji se pojavljuje usvajanjem Prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji. Teži i većoj efikasnosti samog aparata Porezne uprave, ali i olakšanju izvršenja poreznih obveza poboljšanjem usluga poreznim obveznicima. Teži i učinkovitom rješavanju problema neizvršenja poreznih obveza, o čemu je ministar također govorio. Svjesni smo da je to jedan od velikih problema hrvatskog društva ovog momenta i svjesni smo da je taj problem kao što je netko rekao prije mene u raspravi, težak oko 45 milijardi kuna. Također u ovlast ili preciznije obvezu samoj Poreznoj upravi se daje da priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa što se odnose na poreze i doprinose što je savršeno logično, a što je u praksi i i dosad Porezna uprava radila. Novost je također i ustroj područnih ureda u tri kategorije, a koji je po meni također logičan i sukladan opsegu i složenosti poslova koje obavljaju pojedini područni uredi. Dakle Područni ured Zagreb u prvoj kategoriji, zatim Osijek, Rijeka, Split, Pazin druga kategorija i svi ostali u trećoj. Precizno je određen i djelokrug rada Porezne uprave, bez preklapanja ovog puta sa ostalim institucijama u nadležnostima. Držim da ovakav Prijedlog zakona o Poreznoj upravi može u mnogome pridonijeti njenoj efikasnosti i uvođenju reda u samu naplatu poreznih obveza, ali i suzbijanju sive ekonomije kao i korupcije. Zbog toga moj glas će sigurno ići za podršku ovakvom zakonu. Hvala. Hvala lijepa. Dvije su replike. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Slažem se da je siva ekonomija jedan od problema hrvatskog društva. Međutim, i u ovoj bijeloj ekonomiji imamo jedan daleko veći problem. To je jedan ogroman porezni dug koji do dan danas nije naplaćen. Od tog poreznog duga ne da bi se mogao napraviti dva ili tri dječja vrtića ili dvije ili tri bolnice, nego je to gotovo pola proračuna Republike Hrvatske s ovim deficitom od 9,9 milijardi kuna za 2012. godinu. Ali je činjenica da na primjer kad tražite od Ministarstva financija ili Porezne uprave ne možete dobiti podatke tko je to dužan u Republici Hrvatskoj Republici Hrvatskoj. Istovremeno javno se vodi jedna velika rasprava o objavi registra hrvatskih branitelja. Pa ja vas pozivam dajte te podatke bez obzira, izmijenimo zakon i taj podatak ne može biti tajan. Jer ako je netko putem političke podobnosti ostao desetke milijuna kuna dužan ovoj državi, ovim građanima, ovom radniku, seljaku tada njegovo ime treba pisati na ploči imenom i prezimenom i mora platiti taj dug bez obzira hoće mu se prolongirati 30 ili 36 mjeseci. I Porezna uprava treba prestati biti krak hobotnice koja će naplaćivati kaznu onoj baki na tržnici ili pijacu kad je uhvate u prodaji kutije cigareta iz Bosne i Hercegovine ili jaja koja nemaju deklaraciju. Tada dolazimo do pravog i efikasnog sustava naplate poreza. A o tome da li netko radi u fušu, netko promijenio žarulju nekom ili popravio auto to je manji problem. Najveći problem ove države je porezni dug, dug koji se nije naplatio zato što je netko bio politički podoban. Ne zato što je imao plave oči ili crnu kosu. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, cijenjeni kolega. Dakle, pa evo ja čak mogu reći da se dobrim dijelom sa ovim slažem. Međutim, u svom izlaganju ja sam naglasio upravo taj porezni dug od 45 milijardi kuna kao jednu od najvećih slabosti danas hrvatskog društva, kao jednu od velikih slabosti proračuna. A što se tiče ovog ostaloga dijela, dakle oko baka na placu da li naplaćivati njima ili naplaćivati velikim gospodarskim subjektima. mislim da je taj stav iznijela i gospođa Ingrid Antičević, a ja ga u potpunosti podržavam. Dakle, u prvom redu sam za to da se naplaćuje velikima, da se tu uvede reda, da ne bude političke podobnosti kod naplate poreza već da bude onako kako jest, kako brojke kažu. Eto hvala. Hvala lijepa. Replika također gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Evo, kolega Vinković dobro ste primijetili pa ste mi dio moje replike zapravo i oduzeli. Naime, ovdje sam prije godine dana postavio pisani upit tadašnjem ministru da mi kaže koliko jedan medijski magnat da tako kažemo u hrvatskim okvirima duguje Poreznoj upravi, a cure informacije kao što kažu iz DORH-a tako i iz Porezne uprave, je li da se radi o stotinama milijuna kuna. Dobio sam pisani odgovor da se to ne može dobiti taj podatak koliko taj vlasnik te velike medijske kuće, magnat takozvani ili tajkun koliko on duguje. Dok je to tako će porezni dug i veći. Dok je ta tzv. diskrecija zajamčena nemogućnost dobivanja tih podataka takva bojim se da ovaj dug porezni od 45 milijardi, a još onih 9 milijardi koncesija onda neće se smijat na činjenicu da je kolega Vinković rekao da se radi gotovo o pola hrvatskog proračuna godišnje kad se zbroje dakle i te koncesije. Ali kada se radi o fizičkoj osobi, o malom čovjeku, o građaninu onda za 35 lipa ćete imati problem i proces i zateznu kamatu i opomene itd. Ovdje to sve stoji tako. Hoće li se promijeniti što? Ja bih volio. U dobroj vjeri sam, ali vidjet ćemo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Franko Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, cijenjeni zastupniče. Pa dakle evo, rekao sam i prvi put i sad ću opet ponoviti. Ja sam za situaciju da se naplaćuje temeljem brojki. Dakle, bez obzira da li veliki, da li mali. Jasno da veliki i u mojoj prirodi je i u prirodi moje stranke da u prvom redu imamo socijalnu obzirnost i da se na drugačiji način postavljamo u odnosu na velike gospodarske subjekte, u odnosu na društvene probleme. Prema tome, ja vjerujem, čvrsto vjerujem, vi ste rekli da ste uvjeren, a ja vjerujem zaista da će ova Vlada doista promijeniti tu sliku. Hvala vam. Hvala lijepa. Na redu je zastupnik gospodin Ivan Klarin. Izvolite. Financijskoj policiji i nešto o ukidanju Financijske policije, a i o utaji poreza kao što je malo prije kolega Vidović. Prema odredbama Zakona o Financijskoj policiji sama zadaća Financijske policije je financijski nadzor radi jačanja financijske discipline proračunskih obveznika, sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreznih obveznika u cilju ostvarivanja proračunski prihoda, te prema Zakonu Financijska policija predstavlja jednu od nadzornih službi u Ministarstvu financija. A danas je na dnevnom redu ukidanje Financijske policije, pa se mogu postaviti 4 pitanja. Prvo zašto? Drugo tko će sada biti financijski policajac? Treće kakav je bio učinak Financijske policije? I četvrto hoće li sutra utaja poreza biti veća nego što je bila jučer? Mislim da teško, te iz ovog proizlazi zaključak da je Financijska policija nije ispunila svoju zadaću, nije zaustavila sivu ekonomiju, nije zaustavila utaju poreza. Na žalost, moram konstatirati da je utaja poreza u Republici Hrvatskoj na nikad većoj razini, te postavljam pitanje zašto je to tako. Možda zato što netko, a taj netko može biti samo sustav nije radio svoj posao. Dakle, došlo je vrijeme da se napokon u ovoj državi netko počne sukobljavati. Došlo je vrijeme da u ovoj državi netko objavi rat utaji poreza. Znam da će se izgubiti dosta bitaka, ali uvjeren sam da će se rat dobiti, tj. da spasimo državu rat se mora dobiti. Siguran sam da će ova Vlada i ovo ministarstvo tu vrlo važnu prepreku funkcioniranju naše zemlje ispuniti do kraja, definitivno, sazrelo je vrijeme sukladno i ciljevima Vlade Republike Hrvatske o potrebi racionalizacije obavljanja poslova u tijelima državne uprave, te preporukama međunarodnih institucija otklanjanju preklapanja odgovornosti između Financijske policije i drugih nadzornih tijela. Zadovoljan sam najavama da je u tijeku opsežna izmjena cjelokupnog ustrojstva Ministarstva financija, a kojim će se urediti i ovo pitanje, te će se suzbiti barem dio sive ekonomije. Na koliko mjesta danas u RH nismo dobili račun, te moram konstatirati da je porezni moral u RH na najnižem nivou. Ovdje ću citirati iz jednih naših dnevnih novina "da se u Hrvatskoj porez utaji od usluga konzumacija ljubavi pa do šišanja kod frizera". Stručnjaci upozoravaju da je naš porezni sustav takav da kada bi se sve u državi prijavilo samo mali dio obrtnika bi uspio preživjeti te da su obrtnici nažalost prisiljeni vršiti utaju poreza. Prema tome, Ministarstvo financija mora voditi računa o rasterećenju obrtnika i poduzetnika, a što je već i započeto i to veću 2.mjesecu ove Vlade, a tiče se izmjena niza poreznih zakona o ukidanju parafiskalnih nameta pa nadalje. Čelne osobe instituta i javnih financija predlažu efikasnije i otkrivanje i kažnjavanje porezne utaje, a jedna od važnijih mjera su tzv. porezne blagajne a čije je uvođenje najavio gospodin Linić naš ministar financija. Financijska policija, financijski inspektorat, Porezna uprava, Porezna inspekcija, Carinska uprava, Ured za sprečavanja pranja novca i Državni inspektorat su institucije koje su u ovoj državi zadužene za suzbijanje sive ekonomije. Podatak koji zabrinjava je taj da je prosjek nadzora Financijske policije na godišnjem nivou bio samo 100 nadzora. Ovakvim načinom razmišljanja u Hrvatskoj vrlo brzo bi došli u situaciju Grčke gdje se od države uzima beskrajno a u državnu blagajnu se vraća ništa ili gotovo ništa. Ima jedna izjava našeg nobelovca Ive Andrića koji je rekao da "Svakih toliko godina na ovim prostorima pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati". Došlo je vrijeme da raznim fukarama stanemo na kraj, da u ovoj državi bude pametan onaj tko plaća porez, a glup onaj tko ga ne plaća a nikako da bude suprotno kao što je to bilo do sada. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Na redu je gospodin potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. U obrazloženju ovih zakonskih prijedloga kaže se da se oni donose ovdje se predlažu zbog usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave. Ja se nadam da to nije jedini i glavni razlog. Glavni razlog mora biti povećati poreznu disciplinu. Dakle na drugačiji način organizirati kontrolu nad plaćanjem proreza i smanjiti tu poreznu evaziju koja sada iznosi eto čujem gotovo polovinu proračuna. Po tome koliko će ova Vlada uspjeti i biti bolja u naplati poreza po tome će i građani ocjenjivati. Ostane li sve kako je bilo, ha, Vlada ne može računati na bolju ocjenu. Prema tome, to je zadaća Ministarstva financija. Ja nisam porezni stručnjak i ja ne znam hoće li i koliko ovi zakoni doprinijeti financijskoj disciplini, ali da je bolja naplata poreza potrebna jer su gubici ogromni to je jasno i maloj djeci. U vrijeme one vlade od 2000. do 2003. Račanove vlade postojale su i brojne porezna olakšice. Porezna olakšica je jedan dobar instrument za bolju naplatu poreza. Jer kada imam poreznu olakšicu kada mi se neki trošak priznaje kao olakšica, onda se ja dakako trudim da za taj trošak pribavim račun, onda neću pristati na to da mi nekakvu uslugu netko obavi bez računa na crno jer neću moći ostvariti svoju poresku olakšicu, pa je meni u interesu kao poreznom obvezniku da angažiram one koji posluju legalno. Pa sada ako se uvede jedan sustav poreskih olakšica, a on je postojao do 2003. godine, pa kasnije su sve te poreske olakšice ukinute onda što se dogodilo, evo dogodilo se povećano izbjegavanje plaćanja poreza. Izbjegavanje plaćanja poreza nije samo prevare države. To je prevara društva, prevara zajednice ili ako hoćete posve populistički da se izrazim prevara naroda u Hrvatskoj prevara hrvatskog naroda. Ako se ne plaća porez onda nema dovoljno novca za vrtiće, nema dovoljno novca za škole, nema dovoljno novca za zdravstvo, nema dovoljno novca za mirovine, nema dovoljno novca za građane ove zemlje, za pripadnike tog hrvatskog naroda u koji se kunemo ili se taj narod vara. Na koju se to dobit ne plaća porez? Pa nije to samo droga, nije to samo šverc cigareta koje tu netko spomenuo. To je svaka ona dobit sve je to pranje novca, svaka ona dobit koja se u nekakvoj torbi neka količina novca prenese s jednog mjesta na drugo. I onaj koji je torbu donio i onaj tko je torbu primio pa je stavio u sef, su prevarili hrvatski narod. I to moramo reći otvoreno tom istom hrvatskom narodu tako da zna kada se svira himna i kada se drži ruka na srcu kakav je odnos prema tom narodu ako se u jednoj ruci nosi torba a druga se za vrijeme intoniranja himne stavlja na srce. Kolega Vuljanić je govorio mislim vrlo dobro o kontroli troška. Nisam porezni stručnjak ali koliko su mi objasnili u nekim zemljama to tako funkcionira. Dakle, ne kontrolira vas se jeste li vi uplatili porez ili ne, ali kada nastane veliki trošak, kuc, kuc, kuc, evo poreza jaka na vrata. Reci ti meni koliko si ti platio poreza odnosno koliko si zaradio da si si mogao priuštiti takav trošak. Kontrola dakle nastaje u trenutku većeg trošenja novca. Tome bi trebao poslužiti i OIB. Uvođenjem OIB-a potrošen je ogroman novac ali mi imamo OIB koji nam nije u funkciji. A ja se pitam zašto on nije u funkciji? Zašto on dvije godine ili tri godine, a već je mogao biti u funkciji i mogao bi služiti tome da se kontrolira nečija imovina. I onda ga pitate, slušaj ako imaš toliko satova i toliko slika, pa daj da vidimo koliko si ti poreza platio kroz sve ove godine, jesi li ti to mogao zaradili? Ako jesi, uredu. Sve uredu. A ako nisi onda prvo najprije moraš platiti porez na tu razliku, a drugo onda se s tim samo mora baviti netko drugi da vidimo odakle taj novac. Znači, stvari nisu komplicirane. Mora postojati politička volja da se one riješe. Uz političku volju siguran sam mogu se postaviti instrumenti bolje financijske discipline i efikasnije države, Ponavljam, po tome koliko će biti ili neće biti uspješno u tome, po tome će se ocjenjivati i kvaliteta ove nove Vlade. Hvala vam. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ispravit ću samo jedan netočan navod gospodina potpredsjednika Stazića gdje je ustvrdio da on bi odbio neku uslugu bez računa s obzirom da je javni pogovor rekao o tome da ste koristili uslugu Brijuna i ljetovanja na Brijunima bez računa. Kako je sada to jedno jedno sa drugim nesuvislo i kako je to kontradiktorno kada govorite o tome kako bi trebalo uvest financijski red, a s druge strane koristite državne usluge bez računa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa žao mi je što nisam bio u Sabornici kad je kolega Vuljanić raspravljao, sad ću kolegu Stazića ispraviti. Šteta je što to nisu rekli kolege iz Ministarstva financija. Dakle vi imate u Poreznoj upravi odredbu koja je potpisana ministra da svako stjecanje pokretnine i nekretnine preko 100 tisuća kuna morate dat izjavu. Između ostalog kad prijavljujete promet nekretnina onda morate napisati način stjecanja novca. Stvar je u tome da Porezna uprava temeljem, imate obrazac gospođo …/Ne razumije se./… ako to niste vidjeli pogledajte pa ćete vidjeti, dakle prilikom prijave kupnje ili prodaje nekretnina dakle točno morate navesti, poreznjak to mora provjeriti. Da li je netko to napravio dole u poreznoj upravi to je sad stvar unutarnje kontrole svega. Dakle u sustavu to postoji. A isto tako Ured za sprečavanje pranja novca njemu su poslovne banke dužne prijaviti svaku transakciju iznad 200 tisuća kuna i oni moraju napraviti …/Ne Treća stvar, prema Zakonu o plaćanju gotovim novcem točno je definirano u Hrvatskoj koliko se može u kešu platiti i ako se plati …/Ne razumije se./… onda je …/Ne razumije se./… Dakle mi imamo zakone, imamo propise ali to je ono zašto se neke stvari …/Ne razumije se./… pitanja i na kraju krajeva ono što se s vama slažem to je da je OIB upravo uveden zbog toga da prestanu politička prepucavanja tko šta ima jer praktički sa OIB-om će se povući kompletna sva imovina i ne treba vam radit reviziju ni pretvorbu ni ničega, ono se može povući nekoliko godina unatrag i jasno se može vidjeti tko šta ima i otkud mu što ima. Onda će mnoge moralne vertikale u Hrvatskoj naprosto napraviti kolut naprijed i natrag. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. U ime kluba HDSSB-a završna riječ, gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani zamjeniče, poštovana načelnice uprave. Želio sam samo u ime kluba pojasniti ono što je rekao kolega Grubišić u svojoj raspravi i dodatno obrazložit zašto ulažemo amandmane da se područni uredi II. kategorije da se broj područnih ureda poveća. Naime, nema uistinu nikakve logike da područni uredi II. kategorije budu u Splitu, u Osijeku, u Rijeci a da u isto vrijeme ne vodimo računa i o broju stanovnika pa i o površini Hrvatske. Primorsko-goranska županija i Istarska županija dakle gdje će Rijeka i Pazin imati svoje područne urede II. kategorije zajedno čine 11,32% površine Republika Hrvatske, vezano su teritorijalno jedna uz drugu i čine 11,5% stanovništva Republike Hrvatske. koja predstavlja 20,21% površine Republike Hrvatske ima samo jedan područni ured, a predstavljaju 20-tak % stanovništva. I jednako tako Slavonija i Baranja koja isto čini 20-ak % površine i 20-tak % stanovništva. Mi ne predlažemo da se bilo koji od ova četiri grada ukine, dakle ni Osijek ni Split ni Rijeka ni Pazin, ali predlažemo da se dva grada dodaju kao gradovi koji će imat područne urede II. kategorije i da to budu u Slavoniji i Baranji u istočnom dijelu Hrvatske grad Slavonski Brod i da to bude u Dalmaciji grad Zadar. Smatramo to opravdanim jer na taj način bismo građani i Dalmacije i Slavonije i Baranje omogućili veću dostupnost jer neke stvari se ipak moraju radit u područnim uredima, veću dostupnost nego što je to ovim prijedlogom zakona napravljeno. Stoga ćemo uložit ovaj amandman nadajući se da ćete uvažit ove argumente jer su oni u korist ljudi koji žive na tim područjima. Evo samo toliko. Jer u obrazloženju samog prijedloga ne možete sve to napisat pa smatramo da ćete ovo razmotriti a vidite što s tim napravimo. Smatramo da je to na korist građana i Slavonije i Baranje i Dalmacije. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. I u ime Vlade, zamjenik ministra gospodin Boris Lalovac. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo zahvaljujem svim klubovima i na pojedinačnoj raspravi vezano za ova četiri zakona. Nadamo se, zapravo znamo da ovakvo stanje kakvo je i kakvo smo zatekli da tu moramo mijenjati i po tome će nas zapravo i uspoređivati da li smo uspješni i da li ćemo dobiti naredni mandat. Znači uspješnost ne samo, nije bitno samo uspješnost uspješnost Vlade nego uspješnost države. Znači to je nama u prvome cilju, ne samo znači da gledamo osobne …/Ne razumije se./… u rješavanju ovih problema, da na ovakav način nemamo nelojalnu konkurenciju, da uvedemo fer i poštenu igru na tržište i da sa čistim računima uđemo u i zapravo i da investitorima koji dolaze tu da omogućimo da smo mi zapravo upravo ovo što govorimo, država prava i da ćemo zapravo svi imati iste uvjete na tržištu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo o konačnom prijedlogu zakona i glasovati kad se steknu uvjeti.